Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prvo čitanje, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Pred nama je dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Pitanje povrata odnosno naknađivanja oduzete imovine u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Prema zakonu o naknadi koji je donesen 1996. godine, a stupio je na snagu 1997. godine strani državljani nisu mogli ostvarivati prava iz tog zakona. povodom ustavnih tužbi Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluke i u odnosu na strane državljane odlučio se da se na njih ne može apsolutno isključiti od ostvarivanja spomenutih zakonom propisanih prava jer je i njima kao i domaćim državljanima imovina oduzeta na jednaki način. Stoga su predmetna odluka i rješenje bili povodom za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme bivše države u odnosu na strane državljane pa je tako ovim novelama dana mogućnost ostvarivanja prava i stranim osobama ukoliko se sklopi međudržavni sporazum. Ovakvo uređenje dovelo je do različitog tumačenja i Upravni sud je zauzeto najprije stajalište da strani državljani bez postojanja takvog sporazuma nemaju pravo i takva praksa je egzistirala određeno vrijeme. nakon određenog vremena Upravni sud je promijenio stajalište i rekao je da bez obzira na postojanje ili nepostojanje međudržavnog sporazuma strani državljani imaju pravo na ostvarivanje prava naknade po tom zakonu. Uložen je u odnosu na tu odluku zahtjev za zaštitu zakonitosti, međutim ovu odluku potvrdio je Vrhovni sud. Kako je Vrhovni sud potvrdio tu odluku mi ovim zakonom želimo otvoriti prostor da i strani državljani mogu ostvarivati ovakvo pravo. Zašto moramo sada otvoriti novi rok, zato što više onaj prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva koji je do sada bio je iscrpljen i nakon ove nove prakse koju je potvrdio Vrhovni sud strani državljani više ne mogu podnijeti zahtjev kako bi ostvarili ova prava i zato ovim zakonom mi otvaramo novi rok od godinu dana u kojem strani državljani mogu podnijeti ili pravo za za ostvarivanje naknade ili oni kojima je pravomoćnim odlukama dakle osporeno to pravo i nisu ga mogli ostvariti da ponovno mogu podnijeti zahtjev pred nadležnim tijelima da ostvare naknadu. Također, ovim zakonom propisujemo sve one tehničke potrebne detalje od toga što taj zahtjev treba sadržavati, koje priloge treba sadržavati i bilo je pitanje da li taj rok da bude šest mjeseci ili godinu dana, ali smatramo da bi bilo korektno obzirom da se radi o stranim državljanima da taj rok bude godinu dana kako bi zapravo mogli prikupiti svu dokumentaciju i u nekakvoj komunikaciji sa našim državnim tijelima ispoštivati taj rok. Ovaj zakon naravno ima svoju određenu financijsku težinu. Mi smo radili određene projekcije vezano na zahtjeve koje smo do sada imali. Do sada smo imali takvih zahtjeva nešto preko 4000 i u odnosu na tih 4000 zahtjeva utvrdili smo ako ako bi u svim tim zahtjevima zapravo pozitivno riješili naknadu da bi to bila težina za naš proračun oko 700 milijuna kuna, a to bi se zapravo plaćalo od 2015. do 2024. godine. jasno, ta računica ne možemo reći da je precizna, da je točna jer unaprijed ne možemo nikome jamčiti da će njegov zahtjev biti pozitivno riješen, da će ostvarit pravo, a pravo na naknadu se ostvaruje zapravo na tri načina. Prvo, da ako je moguće nekretninu u cijelosti vratite znači naturalno, tada se vraća nekretnina. Drugo, ako to nije moguće a Republika Hrvatska ima na raspolaganju neke druge, može ponuditi neku drugu radi zamjene i tek u trećem ide naknada ako nije moguće niti jedno od ova dva rješenja. Evo stoga predlažemo izmjenu ovog zakona kako bismo mogli provesti ovu odluku Vrhovnog suda i Upravnog suda koje su donijete. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a,gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Evo najprije da pročitam jedan mail koji sam dobio prije nekoliko dana i onda ovdje se doslovce kaže ovako, na jučerašnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kojim je otvoren novi rok od godinu dana za strane fizičke osobe u kojem mogu ponovo podnijeti zahtjev. Znači to je već drugi rok kažu koji je dat stranim državljanima, prvi je bio 2002. i 2003. znači šest mjeseci. Ustavni sud je ukinuo odredbu osnov zakona iz '96. da samo hrvatski državljani mogu ostvariti naknadu i sada hrvatski državljani su imali samo jedan rok i to šest mjeseci i to od 1.1. do 30.6.'97. godine utvrđen osnovnim zakonom i na ovaj načinu su dovedeni u neravnopravniji položaj u odnosu na strane državljane. Znači gdje je bit, stranac može sada po treći puta podnijeti zahtjev za naknadu oduzete mu imovine dok je hrvatski državljanin to mogao učiniti samo jednom i to u periodu od 1.1. do 30.6.'97. godine. Znači, netko bi mogao zaključiti da su stranci ravnopravniji od hrvatskih državljana. Jasno, kada je riječ o Hrvatskoj to vjerojatno ne bi bilo prvi puta. Jasno je isto to da je civilizacijska sramota oduzeti bilo kome njegovu zakonom stečenu ili na zakonu stečenu imovinu. Hrvatska, znači ova Hrvatska u tome nije učestvovala, to se dešavalo u onom periodu od '45., dešavalo se i prije za one marionetske države, znači dešavalo se to od '45. do '54. Nešto se pokušavalo tamo '90.-tih sa srpskom imovinom, ali to jasno nije moglo proći pa da budem ciničan onda se prišlo sustavnom miniranju ili uklanjanju Znači koga se tiče ovaj Zakon o povratu imovine? Jasno je tiče se dominantno Istre, tiče se grada Zagreba, tiče se Rijeke, tiče se Zadra pa i Slavonije u onom dijelu gdje se spominju Nijemci odnosno Austrijanci. Istra je u egzodusu u periodu od '47. do 54. napustilo negdje oko 140000 ljudi. Rijeku oko 40000 njenih stanovnika. Zadar oko 10000. razlozi tih egzodusa bili su različiti. Neću otvarati tu temu. Kada govorimo o tom egzodusu koji je išao put Italije ove hrvatske prostore napušta negdje oko 186000 ljudi prema evidencijama ondašnjeg MUP-a i Ministarstva vanjskih poslova ex Jugoslaviju negdje oko 220000 ljudi. U tom broju od 180000 ljudi, znači koji napuštaju Hrvatsku optanata je bilo negdje oko 90000. Znači, oni koji su ishodili opciju sa djecom negdje oko 130000 ljudi. Iseljavali su se sa ovih prostora poglavito istarskog Talijani, ali jednako tako i Slaveni, Slovenci, jasno Hrvati. U ovom zakonskom prijedlogu razumljivo da optanti nisu ja ja ću reći problem. Njihovom imovinom Italija je naknadila ratnu štetu ex Jugoslaviji i optant razumljivo naknadu za povrat pod navodnicima ostavljene imovine treba tražiti u Rimu. Nikako u Zagrebu ili Ljubljani. To su eto uz muku ali ipak i shvatile i prihvatile najprije Prodieva, a nakon toga i Berlussconieva Vlada. Jasno da je, kad govorimo o toj opciji, jedinstven slučaj bio valjda u povijesti da ratnu štetu jedna država koja je učestvovala u agresiji na drugu naknade nečijom privatnom imovinom. Međutim, gdje je sada problem kada je riječ o Italiji? 5236 osoba dobilo je znači sa prostora Republike Hrvatske, ne samo u Istri nego i iz Rijeke, Zadra, pa i iz Splita, pa i nekih otoka tzv. otpust iz jugoslavenskog državljanstva. Od tih 5236 znači pojedinaca, znači oko 3000 je posjedovalo neku imovinu od kojih danas 1034 potražuje kroz ovaj Zakon povrat dijela ili svoju imovinu. Tim ljudima je znači nakon 2. svjetskog rata imovina nacionalizirana i razumljivo tu imovinu tim ljudima treba vratiti. Optantu ne, ovima koji su dobili otpust iz tzv. jugoslavenskog državljanstva da. E sad, ima tu jasno među tim ljudima onih koji su posjedovali značajne nekretnine. Najviše je kako da se izrazim benignih, marginalnih nekih katastarskih čestica, nekih ruševina itd. Međutim, koga i što tretira ovaj Zakon? Ovaj Zakon de facto tretira 4211 stranih državljana koji traže povrat. Od toga 1034 su su talijanski državljani. Uglavnom se tiče imovine koja je koncentrirana u Istri, Rijeci, Zadru. Nešto čak i u Splitu dole. Onda imamo 676 Austrijanaca. Pretpostavljam da se njihova imovina nalazi na području Slavonije, odnosno Zagreba. Imamo 175 Izraelaca, Židova. koji su danas u Americi, Izraelu itd. Pretpostavljam da se njihova imovina nalazi u gradu Zagrebu. Imamo 143 Nijemaca. Uglavnom im je imovina koncentrirana u Slavoniji, odnosno Zagrebu. 114 Slovenaca čija je imovina koncentrirana negdje uz granicu s Republikom Hrvatskom. Na strani 3. kada govorimo o troškovima ja ću to doslovce citirati kaže se: "Međutim, potrebno je ukazati da je moguće da broj stranih fizičkih osoba ovlaštenika naknade bude znatno veći od 4211 koliko ih je bilo evidentirano do sada tako pod pretpostavkom da će taj broj biti 30% veći, odnosno da će se naknada određivati za 5474 ovlaštenika naknade." U državnom proračunu Republike Hrvatske trebalo bi godišnje osigurati sredstva za isplatu naknade u obveznicama Republike Hrvatske počevši od 2015. do 2034. i to u iznosu od 39,4 milijuna kuna, a u kojem slučaju bi ukupno utvrđena naknada dostigla iznos od 977,7 milijuna kuna. Od toga u obveznicama Republike Hrvatske 789,2 milijuna kuna. U novcu 188,4 tisuće kuna u razdoblju od 2012. do 2024. godine iznos od 15,7 milijuna kuna godišnje u novcu. Rekoh, da ako je netko zainteresiran razumljivo za ovaj Zakon onda je on ili najviše se to prati sada u Italiji. Ja ću eto jedan dio iz Il Picola ovdje što je danas izašlo prenijeti i onda ovako oni kažu novinari da sredinom, preneseno u "Glasu Istre" isto da sredinom 90-tih godina prošlog stoljeća tadašnji državni tajnik u u talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova Pierro Faseno je u Trstu javno iznio podatak da je talijanski dug prema Ezulima optantima, dobro da je naglasio talijanski dug težak 5 milijardi tadašnjih lira. Dvije i pol milijarde eura i da je Italija sposobna to definitivno riješiti. Nisu riješili, ali to je sada njihov problem. I sada vjerojatno dobili su obrazloženje ovoga zakona ili su ga skinuli sa stranica Vlade, pa se između ostalog eto spominju i brojke koje sam ja prije apostrofirao. ovdje se kaže itd. to je doslovce istina da su Nijemci jednostavno izbrisani iz povijesti Panonske nizine nestali u vrtlogu izgradnje nove Njemačke itd. Osobno ću glasati za ovaj zakon. On je ispravak jedne povijesne sramote i tu treba biti pošten i priznati da je komunizam bio prema nekima itekako opak, socijalno osjetljiv poglavito nakon '60-ih, '70-ih, '80-ih, ali itekako opak. I treba biti pošten i prihvatiti onu tezu od jutros gospodina Bebića, predsjednika Sabora, da jasno ni za jedno razdoblje nema samo crno-bijele istine. Istina je ovako malo prošarana. No, bit je da će ovaj zakon Hrvatsku razumljivo koštat, da tu obvezu Hrvatska neće izbjeći, da to traži od nas Europa, da to traži u svojim nastupima svaki dosadašnji ambasador SAD-a, a hrvatska sredstva znamo isto tako da su limitirana, da su skromna, da su nedovoljna itd. Zato ja osobno mislim da bi bilo dobro kada bi dobili pod navodnicima neku "kartu", neki "pregled" koje su to nekretnine i kojih se to nekretnina ovi zahtjevi zapravo tiče. Da vidimo, ne znam, što je to u Istri što će pod navodnicima "prostor izgubiti", što Rijeka gubi, što Slavonija gubi, Zagreb itd. Točno, ne gubi ni Istra ni Rijeka ni Zagreb nego naprosto vraća se ono što je u jednom periodu oteto. Naglasak je znači na ispravku povijesne nepravde, na vraćanju, povratku, a ne licitiranju tko će što dobiti, odnosno izgubiti. Međutim, tko gubi u ovom zakonu? Gube hrvatski državljani. Kako? Zato jer stranac eto treći puta za redom može podnijeti zahtjev za naknadu oduzete oduzete mu imovine, a hrvatski državljanin mogao je to samo u jednom periodu od 6 mjeseci godine 1997. Znači, zašto građani Hrvatske ne mogu podnijeti zahtjev kao što će to moći činiti Talijani, Nijemci, Austrijanci, Židovi, ne znam Slovenci, Amerikanci itd., itd. Istina ovo je prvo čitanje, pitanje kada će drugo čitanje doći pred zastupnike i da li će uopće doći. Zašto kažem da li će uopće doći? Zato jer u ovom trenutku mi ne znamo niti dan izbora, znamo samo da je 23.11.2003. 23.11.2003. godine ovaj Sabor, ne pardon 2007., ovaj Sabor konstituiran, tamo konstituiranim kad su bili izbori. Znači, ja bih samo jednu stvar želio reći, nemojmo gospodo farbati međunarodnu zajednicu da donosimo zakon ako taj zakon neće u dogledno vrijeme biti izglasan. Zakon će morati donijeti bilo ova ili buduća Vlada. Ova Vlada ga neće morati provoditi zasigurno će to činiti koja god bude bila iduća Vlada. Oteto jasno prokleto, čovjek koji si je ne znam napravio kuću ili kupio stan, cijeli život je radio, cijeli život je izdvajao, odricao se, a onda '47. ili ne znam '50. i neke godine ostanete bez njega, a da se o nikoga zapravo niste ogriješili. I ono, još jedanput kažem, napravimo gospodo jednu analizu da doista vidimo što se u datom trenutku može očekivati ili za što su stigli ti relevantni njihovi zahtjevi stranaca itd. Što ćemo s onom imovinom međutim koja je promijenila vlasnika, bilo da je ušla u pretvorbu, bilo da su stanove dobivali naši građani. Za građane jasno država treba obeštetiti za one iz pretvorbe, pa tu bih ja čak predlagao jednu naturalnu restituciju, dobro to je malo zločesto, ali bilo bi pošteno. Jer ex-Jugoslavija je nekom bivšem vlasniku nešto otela, a RH je to otela sebi i kroz pretvorbu i privatizaciju to opet nekome dala. Ovaj zakon znači neće biti tako skoro usvojen. Politika fige u džepu nije dobra politika, međutim zanimljivo je kako će se povrat vršiti. Znači, naknada utvrđena u dionicama ili udjelima iz portfelja Agencije za upravljanje državnom imovinom, ako ide u dionicama to je smeće i to nitko neće prihvatiti i izvršen povrat u naravi, ali je istina da se ovdje govori o obveznicama što će u konačnici skupo koštati RH, ali je to najpoštenije i to će zasigurno Pitanje je znači da li će ovaj zakon biti usvojen u 9 mjesecu i na to molim odgovor ili 10, nije bitno, pred izbore, i na to molim odgovor aktualnog ministra gospodina Bošnjakovića. Zanimljiv je i članak 1. **Šeks, Vladimir Imate sad vi šansu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine, dapače ovdje, govoreći u ime kluba, izražavam ogorčenje, zabrinutost gotovo i zgražanje da Vlada dok redom drži ruku na srcu rasprodaje evo na kraju svog mandata ono imovine što je još ostalo. Kao da ovim zakonom želi reći izvolite narodi i narodnosti svih zemalja potražujte još što nije dodijeljeno i udijeljeno. Ono što je '99. godine bilo stipulirano u zakonu i gdje se s pravom negirala uopće mogućnost bilo kojem strancu da dobije nešto što bi trebali dobiti hrvatski građani bilo je zabranjeno. Sada ste promijenili ploču. A istina zaista mora biti jer ovdje se ne radi o nikakvoj naknadi štete nego o obeštećenju gdje se uvijek mora računati i o ograničenim mogućnostima. I zbog pravednosti i zbog solidarnosti Svi zakoni koje smo i donijeli, mala 4 zakona, s obzirom da ste bili suspendirali odredbe Zakona o obveznim odnosima kada su se rušile kuće i uništavala imovina hrvatskih građana pa su to onda nakon 2000. godine plaćali i još uvijek plaćaju svi hrvatski državljani, a da nije nitko osuđen tko je srušio kuću i tuđu imovinu. Ali se ni ti ljudi nisu obeštećeni u potpunosti zbog načela solidarnosti i ograničenih mogućnosti. Dakle, kada je Ustavni sud '99. godine ukinuo određene norme postojećeg zakona tada smo evo imali priliku da uskladimo zakon sa ustavnom odlukom i upravo riješili na posve Ustavom prihvatljiv način gdje je bilo propisano da prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu u slučaju kada je pitanje naknade riješeno međunarodnim sporazumima što je sasvim normalno, i prihvatljivo da iznimno ta prava mogu steći strane fizičke i pravne osobe ako se to utvrdi međudržavnim sporazumima. Dakle, samo smo stavili u teoretsku mogućnost Hrvate da mogu steći imovinu. A oni nisu zalazili u tuđa područja, jedva da su mogli, jedva da dan danas mogu očuvati svoju imovinu. Zato prosvjedujemo na način i protivimo se tome da Hrvati budu i Hrvatski građani podstanari u vlastitoj zemlji. I kao što je kolega Kajin spominjao ambasadore, nama je to poznato da pojedine interesne skupine odlaze do naše Vlade, bilo u cjelini pojedinih članova Vlade traže a vi sve popuštate i sve dajete. Tajno dajete a javno busate se u zaštitu imovine Hrvatske i nacionalnih interesa to je vidljivo kroz ovaj zakon. I na tragu toga što je rekao kolega Kajin, spominjući te ambasadore onda se zaista postavlja pitanje da li je u ovom trenutku i pored ovakvom zakona Hrvatskoj potreban Hrvatski ambasador u Hrvatsko, tko više štiti Hrvatske interese. Zar ćemo plaćati ponovno sve one, među njima su oni ..., svi oni koji su međunarodnim ugovorima obeštećeni, osnovno načelo i našeg prava i međunarodnog prava nitko ne može po dva različita osnova dobiti naknadu štete za istu stvar. Dakle, ovo je jedan politički zakon koji se dodvorava nekim interesnim skupinama ne vodeći i ne mareći računa o vlasništvu vlasništvu niti državnog niti jedinica lokalne samouprave a niti vlasništvu Hrvatskih državljana. Zaboravili smo Zakon o turističkom zemljištu, gdje tim zakonom o turističkom zemljištu anuliramo Hrvatskim građanima pravo iz ovog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine. Ti ljudi gdje kojim je nacionalizirano zemljište, gdje su nekada nikle socijalističke tvornice koje su onda privatizirane i sada privatnici ili su ih uništili ili su preorijentirali za neku drugu djelatnost ili dio zemljišta nikada nije priveden svrsi ti ljudi i dan danas čekaju povrat posebnim Zakonom o turističkom zemljištu zbrisani su i anulirani i njima se ne vraća. Prva točka našeg današnjeg dnevnog reda i to po hitnoj proceduri Konačni prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa. E sada da vidimo kako na trećoj točki smo se o tome osvijestili pa onda Vlada kaže u ocjeni izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona kako se ni izdaleka ne može predvidjeti, to je istina, pa onda ćemo ovaj prijedlog zakona dok ne znate koliko treba sredstava. Dakle, ne može se kaže Vlada niti predvidjeti koliko uopće može biti ovlaštenika odnosno tražitelja i koliki će ti iznosi biti. nekakvi podaci prikupljeni su od županijskih uprava, to oni koji su podnosili zahtjeve međutim, dalje, govori se na trećoj stranici kako uopće ponavljam, ne može predvidjeti koliko će tih ovlaštenika s obzirom na ovakav prijedlog zakona uopće biti i kakva je pravda retroaktivna i gdje je tu pravna sigurnost prije svega za domaće građane kada se strancima unatoč pravomoćno odbačenim ili odbijenim zahtjevima dozvoljava mogućnost opetovanog zahtjeva, pa čak i zbog različitih poslova, ne samo zato što nisu imali pravo po postojećem zakonu bez ovih izmjena. Ovdje govorimo o nekim odlukama Upravnog suda. Dakle, Upravni sud je očito za Vladu iznad Ustavnog suda jer onako kako je bilo riješeno 2002. godine bilo je pravedno pri odnosu na vlastite državljane, ali jednako tako i za strance po načelu reciprociteta. Zato, promislite još malo, ja vjerujem da zato možda neće biti prilike, sve što su davanja, sve vi dajete, ali to ali to morati će platiti neka druga Vlada, ali pustimo mi Vlade ove i one, platiti će to Hrvatski građani, to nije pravedno i to nije pošteno. Ovo je jedan nepravedan zakon jer Hrvatska još nije vratila imovinu prije svega oduzetu Hrvatskim građanima koji su svo ovo vrijeme bili ovdje i gdje im se umjesto povrata i dalje zaposjeđuje njihova imovina a naša tijela prave se gluha, nijema i slijepa, dapače donose se i zakoni koji ih eliminiraju. Moram također napomenuti i veliki prosvjed udruge gradova koje protestiraju zbog ovakvog načina jer upravo ono što je bilo društveno vlasništvo ili se zvalo ranije opće narodna imovina gdje se država i jedinice lokalne samouprave spore za vlasništvo i to smo očekivali upravo i radi razvoja gradova, jedinica općenito lokalne samouprave da se konačno razriješi pitanje vlasništva nad takvim nekretninama. Jedan od ciljeva Vladinog akcijskog plana za uklanjanje prepreka za ulaganje u Hrvatsku s rokom završetka u prosincu 2011. godine je upravo rješavanje imovinsko pravnih odnosa između države i lokalne samouprave. E sada umjesto da riješite taj problem to je na kraju krajeva Vladin akcijski plan, vi ga rješavate tako da ga dajete i poklanjate onima koji su već dobili naknadu u svojim matičnim zemljama s obzirom na međunarodne ugovore i nereparaciju naknade ratne štete. gospođa zastupnica ponovila na kraju izlaganja, a to da će se nekome plaćati dva puta tko je već obeštećen temeljem međunarodnog ugovora u svojoj zemlji. Kolegice Antičević treba pročitati Prijedlog zakona. U ovom Prijedlogu zakona u članku 3. pod 12a. piše prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu za oduzetu imovinu u slučaju kada je pitanje naknade već riješeno međudržavnim sporazumom. To lijepo jasno i glasno piše i to je jednostavno neistina. Neistina je također da danas dopuštamo nešto što je do 99. godine bilo dopušteno. Dakle, mi danas jasno stipuliramo ono što je odlukom Ustavnog suda naložen tadašnjoj Vladi da uredi, pa je bilo pet odgoda nije uredila i konačno je uredila nejasno pa je onda sudska praksa temeljem toga bila neujednačena. **Šeks, Vladimir To nije povreda Poslovnika nego polemika, molim vas. Nije povreda POslovnika nego opet polemika. Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ma što bi bilo recimo da netko vama Ingrid nacionalizira imovinu. Ja sam svjestan da ste vi pošteno do iste normalno došli. Revolucionarno zakonodavstvo, pa valjda ćemo se odreći toga. Nije istina da se optantu nešto vraća, nije istina. Ako se bude vratilo onda će se vratiti onima koji su dobili u otpusnici jugoslavensko državljanstva, takvih zahtjeva ima a optanata je bilo preko 90 i nešto hiljada sa djecom 130 hiljada. Ustavni sud je poništio odredbu o tome da se denacionalizacija može vršiti samo domaćim građanima. Bit je da su komunističke vlasti od '45. do '50. i neke naprosto otele imovinu stotinama tisuća građana od Židova koji su bili u logorima, do ja znam barem 100 obitelji u Italiji koji su bili u partizanskom pokretu optirali su i nemaju pravo na naknadu ostali su bez svega. I razumljivo da tu jednu povijesnu nepravdu danas netko treba ispraviti. A slaže se da hrvatski građani. .../Govornici govore u isti

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo prvi puta da se slažem s kolegom Kajinom koji je ispravio netočan navod kolegice Antičević, a i kolegica Lovrin je ispravila. da će Hrvatski postati podstanari u HRvatskoj državi. To nije istina. Hrvati su upravo kada se uspoređuju sa drugim europljanima i među drugima u svijetu među najvećim vlasnicima nekretnina, stanova itd. kuća. Oko 90% nekretnina u vlasništvu upravo hrvatskih državljana. I drugo kolegice, ova Vlada nikome ništa ne daje, prvenstveno ništa ne daje, a što već komunistička vaša partije nije oduzela ljudima prije. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh: Izvolite. Ako je išta tema o povratu imovine zaslužila onda nije zaslužila naše licemjerje i dvostruke kriterije i tu nema nije vlasti od '90.-te godine do danas koja ima čistog obraza. 21 je godina prošla od trenutka kada je konstituiran Hrvatski višestranački sabor. Do dana današnjega nisu ispravljene povijesne nepravde kojima je po drugi put najprije oduzimanjem a onda ne vraćanjem nanešena uvreda, sramota. A nama A nama se nudi taj model provedene pljačke kao nešto što bi trebalo uzeti zdravo za gotovo. Bilo je potpuno za očekivati da će Komunistička partije koja je još 1920. godine obećala socijalnu revoluciju, kako se bližio kraj 2. svjetskog rata morat će se suočiti sa svojim obećanjima. Od 1942. godine od Fočanskih propisa pa do 1948. godine do raspuštanja logora za pripadnike nacionalnih manjina na razini tadašnje Jugoslavije i Hrvatske donošeno je nekoliko desetaka propisa kojima je zapravo oduzeta imovina koja je bila potrebna za provođenje socijalne revolucije i to kroz konfiskaciju, nacionalizaciju, kroz agrarnu reformu. I Hrvatski sabor ima mrlju veliku kao noć na svojoj duši jer je 1947. godine donio zakon kojim je za oko 400 tisuća građana propisom utvrdio pljačku i otimačinu. To nažalost nije predmet ovih izmjena i dopuna jer Ministarstvo pravosuđa selektivno pristupa ovome problemu pa mi danas 21 godinu nakon formiranja višestranačkoga SAbora još uvijek nismo vratili i platili dug svojim vlastitim građanima. Ako je nečija politička ideologija nalagala da obračuna s privatnim vlasništvom kako bi mogla ispuniti obećanja o kolektivnom blagostanju, socijalnom miru, preraspodijeli društvenog bogatstva, '90.-te godine ta ideologija više nije bila na dnevnom redu. Ali činilo se da nije bila, ona je ostala živa u glavama mnogih ljudi koji su o tome odlučivali pa je živa i danas. Jer u jednom je pravu gospođa Antičević. Ovaj prijedlog zakona selektivan je i ostavit će izvan pravednoga rješenja veliki broj hrvatskih građana koji također imaju pravo na obeštećenje i na povrat imovine. Gospođa Antičević s pravom ukazuje na to da se nije pristupilo smisleno, cjelovito i korektno. Ali ovo je pokušaj da se barem djelomice ispravi povijesna nepravda. Možemo biti načelno protiv ovakvog prijedloga jer je on licemjeran i tek djelomice ispravlja nepravda, ali hoćemo li time doprinijeti rješenju problema ili ćemo ga odgoditi? U tome smislu stav HNS-a i HSU-a je privatno vlasništvo je prema našem Ustavu jedno od ustavnih vrednota i tu treba biti konsekventan. 1944. godine AVNOJ je donio odluku s dalekosežnim posljedicama. Na temelju onog svog stava iz '43. godine da će svi sluge okupatora i svi strani državljani zapravo biti stavljeni izvan zakona. '43. još uvijek ne govori o oduzimanju imovine, ali uzima zdravo za gotovo činjenicu što je netko nacionalne manjine bez njihovoga znanja, bez njihove privole proglasio državljanima drugih država. '44. godine donosi se dalekosežna odluka kojom je praktično svaki pripadnik nacionalne manjine čiji je matični narod živio u bilo kojoj od država koje su sudjelovale u Drugom svjetskom ratu na strani poraženih sila bio stavljen izvan zakona, ne samo da mu je oduzeta sva imovina, ne samo da su mu oduzeta bila građanska prava nego je bio sretan ako je uopće preživio to. Nemojmo zaboraviti, od 1944. do 1948. godine na područje tadašnje Jugoslavije postojalo je više od 70 sabirnih koncentracijskih i radnih logora za pripadnike samo njemačke i austrijske nacionalne manjine. O Talijanima i njihovom egzodusu da ne govorimo, o dijelu mađarske manjine da ne govorim, pa i drugih manjina. Ono što su ustaše napravile '41., '42. godine praktički je ostavljeno je zaleđeno i nakon '45. Židovima, i njihova je imovina oduzeta. I ako hoćemo biti potpuno konsekventni onda moramo priznati da su desetine tisuća ljudi bile izgnane iz svojih domova, da su bile zatočene u koncentracijskih logorima, da se vršio svaki mogući oblik pritiska na njih da se odreknu jugoslavenskog državljanstva i da krenu u egzodus. Oni koji su imali mrlju na savjesti, oni koje je moglo međunarodno pravo, a i domaće pravo tadašnje Kraljevine Jugoslavije zatečeno i preuzeto odlukama AVNOJ-a odnosno unaprijeđeno odlukama AVNOJ-a i ZAVNOH-a, goniti zbog onoga što su napravili tijekom okupacije od 1941. do 1945. godine, oni uglavnom nisu dočekali '44., '45. odnosno oslobođenje hrvatskih krajeva. Oni su otišli još '42., '43. i '44., ali desetine i desetine tisuća ljudi ustrašene informacijama što se događa u zemljama koje oslobađa Crvena armija i u krajevima u kojima narodna oslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije preuzimaju kontrolu. Što se dakle događa pripadnicima nacionalnih manjina, ustrašeni tim informacijama idu noseći ono što smo '91., '92. godine nažalost vidjeli na svome primjeru ponovno, noseći tek vrećicu odnosno najmanje što su mogli ponijeti. I tada je bilo zabranjeno više od onoga što stane u zaprežna kola. Znaju dobro Slavonci, znaju dobro Baranjci, znaju dobro Srijemci o čemu se govori. I gdje su ti ljudi završili, i oni koji su pobjegli u strahu koji ima velike oči, a nigdje živoga nisu imali ni svoje rodbine ni bilo kakve veze s nikim u tim zemljama jer su njihovi preci doselili prije 100, 150 ili 200 godina. Pobjegli su spašavajući vlastite živote, dospijevali su u izbjegličke logore, bili su tretirani kao građani treće vrste, dospijevali su u okupirana područja Austrije i Njemačke podijeljene u četiri okupacijske zone. Bili su tretirani kao fizička radna snaga i njih se optuživalo da su jedan od uzroka propasti njihovih nacionalnih matičnih država. Sve do '60.-tih godina ti ljudi su živjeli na rubu društva, bez državljanstva, bez papira, bez mogućnosti da sebi i svojoj djeci osiguraju bilo kakvu budućnost, a grobovi su im ostali tu. Među njima i oni koji su '44., '45., '46. pa sve do 1948. organizirano G vagonima provođeni uz bijeg, ali i desetine tisuća onih koji su nakon 1948. sve do konca '70.-tih godina bili sretni ako su mogli kupiti pravo na ispis iz jugoslavenskog državljanstva da bi se mogli iseliti. Nije dakle istina da bi se ovim prijedlogom obeštetili oni koje su već obeštetile države u koje su otišle kroz ratnu odštetu. To nije istina, to zakon ovdje jasno kaže. Ali je istina da oni koji su ostali bez igdje ičega, poniženi i bez svoje domovine jer samo su ovu domovinu smatrali svojom i u njoj se osjećali kao svoj na svome, kao potomci treće, četvrte, pete ili možda šeste i više generacija, oni su zapravo otišli i nedugo nakon rata u …/Ne razumije se./… kod Stuttgarta potpisali čuvenu povelju prognanih u kojoj su se odrekli bilo kakve mržnje, bilo kakve osvete, samo su vapili vratite nam dostojanstvo i spremni smo graditi ujedinjenu Europu na najsvjetlijim tradicijama. To su danas ti ljudi, stari ljudi koji samo žele doći vidjeti grob svojih predaka, a među njima ima i onih koji žele leći u tu zemlju na kojoj su rođeni. Može li pravedno društvo počivati na pljački, ne može i zato je red zato je red da Hrvatski sabor ispravi povijesne nepravde i omogući svima onima koji nisu obeštećeni da ostvare pravo na povrat, da dokažu pravo na povrat i da sudjeluju u povratu. Ali ponižavajuće je reći da će to trajati 12 godina jer će mnogi od njih i umrijeti u to doba, a njihova djeca poučena iskustvom i sudbinom svojih roditelja nikada neće reći da potječu odavde jer ne žele proći onu kalvariju koju su im prošli roditelji koji nisu bili smatrani pripadnicima toga naroda u kojega su se morali utopiti. Ovo je pitanje pravde i čovječnosti, ali i pitanje konsekventnosti naše Vlade koja predlaže ovaj zakon. Paralelno s ovim prijedlogom u našoj je službenoj proceduri identičan naziv zakona kojim pokušavamo ispraviti povijesnu nepravdu prema ljudima kojima je 1947. godine oduzeta imovina u zemljišnim zajednicama. Oni već 20 godina obijaju prag Hrvatskoga sabora moleći da se shvati njihov problem, gledajući kako njihova djedovina zarasta u šikaru ili je predmet kulačke, špekulantske i banditske trgovine i špekulacije. I onda se plaši hrvatska javnost pa se kaže ostat će Hrvatska država bez svega što ima, ostat će bez poljoprivrednog zemljišta, ostat će bez šumskog zemljišta. Ma nije istina, ostat će bez onoga što nikad nije stekla nego oduzimanje, a ni to nažalost neće biti vraćeno onima kojima pripada zato jer nakon svih ovih desetljeća, a prošlo je 50 i više, u nekim slučajevima je 60 i više godina, nema više nikog živog da upita da mu se vrati ono što je bilo njegovo, ono što je bilo njegovoga oca i njegovoga djeda. 1996. i 2002. godine kad se raspravljalo o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine obećavala su se brda i doline, vuklo se za nos mnoge naivne ljude koji su vjerovali da će biti omogućen povrat, da će biti izjednačeni pravno, a i oni kojima je zakon do sad omogućio povrat među njima je mnogo onih koji do danas nisu dobili ono što im pripada jer uvijek ima netko preko reda, uvijek netko ima tko koči, uvijek netko ima tko možda čeka da netko umre. E to je sramota države. To je sramota našega javnoga servisa. Pogledajte koliko se ljudi u županijskim uredima bavi problemom povrata pa ćete vidjeti za koliko godina će taj biti proces završen ako ikada. Prema tome, ovaj prijedlog samo djelomice ispravlja povijesnu nepravdu. On licemjerno prešućuje da ima nekoliko stotina tisuća ljudi u Hrvatskoj koji su zainteresirani za izmjene ovoga Zakona jer je i njima oteto. Koliko bi ih to pravo iskoristilo to je druga stvar, ali to je njihova stvar, jer to je njihovo vlasništvo. Dakle, licemjerje preko kojega ovog časa škrgučući zubima od muke moramo priječi, jer i ovo je jedan mali korak u tom pravcu. Ali ako ništa drugo smakao je i smokvin list sa golotinje naše nepravde. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega je rekao da je Hrvatski sabor donio 1947. godine Pa nije donio Hrvatski sabor jer se tada tako nije zvao. Donio je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske koji je bio isključivo instrument komunističke partije, instrument u službi totalitarnog zločinačkog režima Komunističke partije koji je vladao do devedesete godine u Hrvatskoj. tome, nije to bio Hrvatski sabor. On je bio Sabor samo na papiru. O tome se radi. **Šeks, Vladimir Gospodine potpredsjedniče, kolega Matušić iznio je vrijednosni stav, a nije ispravio moj navod jer ja bih ga samo podsjetio ako su komunisti bili takvi što smo mi onda gori od njih? **Šeks, Zvao se Sabor Narodne Republike Hrvatske gospodine. Da. Gospodin zastupnik Boro Grubišić.

onda se dogodila i još jedna povijesna nepravda kriminalna nakaradna privatizacija i pretvorba koja je nešto slično ovom dvoma o kojoj ste vi već naveli.

morate znati, a i znate kad znate tako dobro povijest da je i komunistička vlast oduzimala također Židovima imovinu.

Ne možete, jer ne ispravljate netočni navod. Pa sami ste toga svjesni. Pa vidite da se sa tako jednim dragim osmjehom se sami sebi ovaj je li ... I gospođa zastupnica u ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo meni je žao što nema i predsjednice kluba SDP-a ovdje koja je ovako žustro govorila o ovom Zakonu i zašto će ga klub SDP-a odbiti. Naime, upravo zbog izrečenoga i javnosti radi treba malo ponoviti gradivo i napraviti jedan povijesni presjek rekla bih donošenja ovoga Zakona. Dakle, 1996. godine saborska većina HDZ-a donijela je Zakon o povratu imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine upravo želeći ispraviti jednu povijesnu nepravdu da ono što je nasilno oteto vlasništvo koje je oteto da se građanima i vrati. Taj zakon je predviđao da pravo na naknadu imaju samo osobe, fizičke osobe koje u trenutku donošenja zakona imaju hrvatsko državljanstvo. Temeljem ustavne tužbe Ustavni sud je 1999. godine ukinuo određene odredbe toga zakona i to one koje se odnose na to da ne mogu se fizičkim, stranim osobama da nemaju pravo na povrat imovine. Zanimljivo je nešto da je te '99. godine ostavljen rok od godinu dana za usklađenje ovih odredaba zakona i da je predviđeno da će se one nakon godinu dana ukinuti, prestati važiti. Zanimljivo je i to da je u tom vremenu Ustavni sud pet puta donosio novu odluku i pet puta je produžavao rok za usklađenje tih uredaba zato što tadašnja Vlada SDP-a i saborska većina nije izmijenila zakon. Konačno, ali to je ja bih rekla poznata manira i poznati stav SDP-a da on priznaje Ustavni sud onda kada Ustavni sud donese odluku koja se njima sviđa. Kada ta odluka nije takva da im se sviđa onda Ustavni sud, a i druge institucije ove države nazivaju najpogrdnijim imenima i osporavaju im svaku vjerodostojnost. E onda konačno 2002. godine taj je zakon, odredba zakona je izmijenjena na način da su neki članci brisani, a stipuliran je sada važeći članak 10. Pa o tome o čemu je kolegica Antičević grmjela tu da se nekome nešto vraća ponovo, da su jadni hrvatski državljani u neravnopravnom položaju podređeni pred strancima itd. ja bih pročitala samo taj zakon koji je 2002. godine taj članak stipuliran kada je čini mi se gospođa bila ministrica ili svakako u vladajućoj većini koji kaže: "Prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu oduzete imovine u slučaju kada je pitanje naknade riješeno među državnim sporazumom. To je u redu i to i danas u u prijedlogu ovome stoji. Međutim stavak 2. slušajte: "Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, prava propisana ovim zakonom mogu steći i strane fizičke i pravne osobe ako se to utvrdi međudržavnim sporazumom". Što to znači i kako se iščitava ovaj stavak 2. i zato je sudska praksa bila neujednačena i zato sada trebaju konačno jasne stipulacije i izmjena zakona. Dakle, to je značilo da se nema bilo tko, ni hrvatski ni strani državljanin, nema pravo na naknadu ako je obeštećen po međudržavnom sporazumu. Ali kaže stavak 2. iznimno ako je on i obeštećen onda strani državljanin ima pravo ako se o tome postigne međudržavni sporazum. No, to svakako nije bila intencija odluke Ustavnog suda. Intencija odluke Ustavnog suda je bila da se stranci i hrvatski državljani izjednače u pravima jer Ustavni sud smatra da pravo vlasništva ne treba vezati za za državljanstvo, u ovom slučaju pravo na povrat vlasništva. I stoga je evo sada pred nama izmjena i dopuna ovoga zakona koja će konačno stipulirati ove odredbe jasno da se ne događa da je ustavna praksa različita, ustavna praksa dugogodišnja i Upravnog suda, a temeljem toga onda i praksa Ministarstva pravosuđa kao drugostupanjskog tijela koje zapravo u svojim kasnijim rješidbama se uskladilo sa praksom Upravnog suda jer na kraju krajeva tek presudom Upravnog suda pitanje postaje pravomoćno riješeno. Pa je onda u toj praksi od nekoliko godina se zapravo osporavalo strancima pravo na povrat, premda ta praksa nije bila sukladna odluci Ustavnoga suda. Stoga ovaj zakon koji je pred nama cjelovito rješava postupak i način ostvarivanja prava na naknadu za oduzetu imovinu stranih fizičkih osoba. Dobro je da je ovdje 5, 6, 7, 8 članaka koji detaljno reguliraju postupak vraćanja, uvjete za vraćanje i opet ponavljam da treba pročitati prijedloge zakona koji su ispred nas prije nego se o njima raspravlja. Naime, i ovim prijedlogom zakona je jasno utvrđeno bez ikakvih iznimaka kako je dosada bilo da prijašnji vlasnik, bio on domaća fizička osoba ili strana, nema pravo na naknadu za oduzetu imovinu u slučaju kada je pitanje naknade već riješeno međudržavnim sporazumima. sporazumima. Stoga, optantima neće biti ponovno ništa vraćeno, … /Govornik se ne razumije./… ili kako se god ih ovdje nazivalo, ukoliko su oni obeštećeni sukladno međudržavnom sporazumu. U smislu ovoga zakona također se utvrđuje da se ne smatraju stranim državljanima, odnosno stranim fizičkim osobama osobe koje su to pravo imale i koje imaju dvojno državljanstvo pa su to pravo pravo mogle ostvariti kao hrvatski državljani, ukoliko nisu to ostvarili onda ne bi imali pravo po prijedlogu ovoga zakona. Nešto što je možda promaknulo, a dobro je naglasiti da se vidi da itekako ova Vlada i mi kada izglasamo ovaj zakon ako ga izglasamo, dakle da će se vidjeti da vodimo računa o recipročnim i jednakim pravima naših državljana i naših građana. kaže se da iznimno od stavka 1., a to je da strane fizičke osobe mogu ostvarivati pravo na naknadu za oduzetu imovinu, kaže iznimno od toga državljani država koje su na svom državnom području provodile prisilno oduzimanje imovine, a to su naravno sve zemlje iz našeg okruženja, zemlje bivše Jugoslavije, ali i neke druge. Primjerice, Češka ili Slovačka su imale, dakle komunističke bivše zemlje su imale također sustavno oduziman, provodile sustavno oduzimanje imovine. Dakle, ako se radi o državljanima tih zemalja onda oni mogu ostvarivati prava iz ovoga zakona samo pod uvjetom da je takvo pravo dano i hrvatskim državljanima u tim zemljama. Dakle, pod uvjetima reciprociteta. Ovim je također odredbama jasno određeno kada se stranim fizičkim osobama na temelju ovoga zakona ne može dati vlasništvo u naravi, dakle vratiti nekretnine u naravi, onda kada je to posebnim propisima u RH za nekretnine koje ne mogu stjecati strani državljani po posebnim propisima. I naravno i onda se naknada određuje u drugom obliku kada se zbog razloga nepostojanja uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nad nekretninama između država, između Hrvatske i države čiji je državljanin osoba koja zahtijeva povrat nekretnine. Dakle, kao što znamo u RH stranac može stjecati vlasništvo nekretnina, ali pod uvjetima reciprociteta sa državom čiji je on državljanin pa u slučaju ukoliko se radi o povratu nekretnina, ako se radi o državljaninu države s kojom nema reciprociteta onda će on biti obeštećen dakle u obveznicama, a neće mu biti vraćena nekretnina. Nadalje, utvrđen je rok u kojem će se obeštetiti bivši vlasnici ukoliko se radi o naknadi u novcu i to počevši 1. siječnja 2015. do 2034., dakle tijekom 20 godina u polugodišnjim anuitetima kako je to jednako i za hrvatske državljane ukoliko se u obveznicama RH. Također, ovaj zakon uvodi jedinstvenu evidenciju o svim podnesenim zahtjevima stranih fizičkih osoba o predmetima koji se rješavaju i o pravomoćnom okončanju postupka da bi ta evidencija bila jedinstvena za cijelu državu unutar Ministarstva pravosuđa. Također se utvrđuju dokazi koje podnositelj zahtjeva mora priložiti, dakle što mora sadržavati, koje podatke mora sadržavati zahtjev i kojim dokazima se potkrepljuje zahtjev. U ovom zakonu se još, da ne bi ostalo samo na strancima, dakle ima još jedna odredba koja možda u odnosu ovako nije vidljiva, ali to je rješenje iz članka 9. kojim se također jasno rješava nešto što dosada u sudskoj praksi nije nije bilo jasno, odnosno praksa Upravnoga suda je išla u smjeru u kojemu čini mi se zakonodavac to tako nije propisao a radi se o tzv. priraštaju odnosno o slučajevima kada jedan od nasljednika zatraži zatraži povrat imovine ukoliko se drugi nasljednici nisu javili za povrat da se njemu određuje povrat cjelokupnih nekretnina ili ostavinske mase ili ne onaj dio koji koji bi mu kao jednom od nasljednika pripadao dakle, sada se to za zakonom predlaže jasno stipulirati da u slučaju kada pravo na naknadu ostvaruju zakonski nasljednici prvog nasljednog reda kao prijašnji vlasnici u smislu ovoga članka svaki nasljednik može ostvariti pravo na naknadu samo za svoj nasljedni dio i tu moram reći da Ministarstvo pravosuđa koje je rješavalo kao drugostupanjsko tijelo se moralo prikloniti jer je sud jači praksi upravnog suda premda nismo to tako iz zakona iščitavali. Kao što vidimo i u odnosu na povrat imovine strancima premda je odluka Ustavnog suda iz 99. sasvim je jasno u odluci pisano koju odredbu Zakona treba izmisliti gdje se određuje da nemaju pravo na naknadu stranci, zbog jedne nespretne stipulacije iz 2002. godine onda praksa Upravnog suda otišla u sasvim u sasvim drugom smjeru, ta praksa je trajala dobre 2, 3 godine onda je najedanput jednom presudom toga suda praksa izmijenjena naravno da bi se bilo sigurno u takvu rješidbu zatražen je zahtjev za zaštitu zakonitosti i Vrhovni sud je potvrdio tu presudu prema tome to je razlog za Prijedlog izmjene ovog Zakona. E čuli smo tu negdje u jednoj raspravi mislim da je to kolega Kajin govorio da su stranci u izuzetno povoljnijoj situaciji jer sada već treći put mogu podnositi zahtjev, ja ne bih rekla da je to treći puta, to je drugi puta i to iz razloga onda kada im je ostavljen šestomjesečni rok da zatraže povrat jednako tako po tim zahtjevima su donašane pravomoćne presude da oni nemaju pravo što se ovim prijedlogom mijenja, prema tome treba ostaviti dodatni rok. Ono o čemu možemo razgovarati da je taj rok neujednačen u odnosu na strane državljane i strane državljane koji su imali rok od 6 mjeseci, a sada se predviđa u ovom Prijedlogu za strance rok od godinu dana. Dobili smo jedno obrazloženje iz Ministarstva pravosuđa da je to iz razloga jer se radi o strancima jer su oni diljem svijeta, dok se uopće upoznaju sa svojim pravom dok prikupe dokumentaciju itd., da je potreban taj duži rok. Otvara se ovdje pitanje i možda bi predlagatelj mogao o tome razmisliti ima li mjesta da se otvori kakav rok i za naše državljane prije svega one one koji su imali kratak šestomjesečni rok u kojem je bilo puno nesnalaženja obzirom na tada važeća tri zakona kojima se mogao tražiti povrat, Zakon o građevinskom zemljištu neizgrađenom, zakon o izvlaštenju mnogi se nisu snašli u tome, a ne zaboravimo bio je u ovim prostorima i rat, to je bio rani početak 97. godine nisu svi bili spremni, nisu svi bili u poziciji, mnogi su bili raseljeni iz svojih domova i možda nisu uspjeli ovaj rok ispuniti.

Ovo je naravno značajna stvar za sve one ljude koji iz različitih razloga nisu bili u prilici do sada podnijeti zahtjeve za povrat imovine koja je oduzeta nakon 2. Svjetskog rata od dotadašnjih jugoslavenskih vlasti. Slažem se s onima koji razmišljaju da bi trebalo razmisliti o tome da i naši državljani koji iz različitih razloga nisu bili u poziciju da podnesu ili kompletiraju svoje zahtjeve i na taj način se kvalificiraju za postupak razmatranja opravdanosti toga zahtjeva da im se ta mogućnost pruži i uz to bih kolegice i kolege iskoristio priliku da ovdje povodom ovih izmjena i dopuna ovog Zakona podsjetim na činjenicu da nije samo u vremenu kao što naziv Zakona kaže Jugoslavenske komunističke vladavine oduzimana imovina u privatnom vlasništvu, nego je također u razdoblju od 41. do 45. u vrijeme nezavisne države Hrvatske također na još grublji način negirano i oduzimano privatno vlasništvo. Posebno pripadnicima različitih etničkih i vjerskih zajednica. U prvom redu Srbima i Židovima i podsjećam na to da jedan dio tih ljudi dobija neku vrstu kompenzacija temeljem sporazuma sa ondašnjom državom, sa ondašnjim vlastima ali da jedan značajan broj ljudi nije dobio nikakvu priliku niti za kompenzaciju niti za razmatranje mogućnosti povrata izgubljenih vlasničkih prava ili kompenzacija za izgubljena vlasnička prava. Tu se naravno ne radi samo o fizičkim osobama, nego se radi o pravnim osobama, radi se o udruženjima, organizacijama, institucijama koje su aktima te države bile raspuštane i čija imovina je bila preuzimana i postajala vlasništvo bilo te države, bilo osoba ili institucija kojima ih je ona dala. Na taj način je zapravo stvorena neka vrsta pravne praznine, ili neka vrsta pravnoga limba u kojem zapravo ti ljudi nisu zaštićeni u onome što bi trebale biti temeljne vrijednosti a to je zaštita prava vlasništva, zaštita prava posjeda i zaštita prava raspolaganja. U slučaju o kojem govorimo u razdoblju od 41. do 45. za velik broj ljudi ni jedno od ovih prava nije bilo zajamčeno. Ja znam koji su motivi rukovodili Vladu kada je išla sa ovom vrstom izmjena i dopuna. I znam da ti motivi nisu bili neposredno povezani sa ovim što ja govorim, ali nema nikakve sumnje ako je temeljni motiv zakonodavca bio kada je donošen ovaj zakon i sada kada se donose izmjene i dopune, da se ispravi nepravda prema ljudima čije vlasništvo nije bilo priznato i ne samo da nije priznato nego je bilo oduzeto, da onda treba ako ništa drugo treba početi govoriti o onima koji su se sticajem povijesnih okolnosti našli u zakonodavnom ili pravnom limbu i koji nažalost ne samo zakonodavno nego ni na drugi način nisu priznati u tom svom pravu i nisu spomenuti u tom svom pravu. I sada je prilika da se to ovdje učini, sada je prilika da se to ovdje kaže. Povijesne nepravde se sigurno ne mogu ispravljati naknadno na način i u mjeri u kojoj su se one dogodile, ali sasvim sigurno da je povijesna nepravda koju su ljudi prošli od '41. do '45. posebno pripadnici Srpske i Židovske zajednice u Hrvatskoj odnosno na području Nezavisne države HRvatske dakle područje i današnje BiH i dijela današnje Srbije, nema nikakve sumnje da je neophodno da se vodi računa o toj činjenici. Drugu stvar koju bih htio kazati upravo povodom ovoga zakona jeste činjenica da ćemo mi ovim zakonom pokušati koliko toliko omogućiti priznati privatno vlasništvo, pokušati osigurati kakvu takvu kompenzaciju za one za koje država pronađe osnovu za to, a istovremeno bismo trebali učiniti sve da se ne dogodi nova nepravda. A to znači da ljudi koji su različitim okolnostima ratnih zbivanja i u HRvatskoj i u dijelovima bivše Jugoslavije našli se u situaciji da budu uskraćeni za pravne mogućnosti reguliranja svog statusa, npr. upisa u vlasničke knjige. I zbog toga što u tim okolnostima nisu bili u prilici se upisati u vlasničke knjige nego su vjerovali decenijskom i stoljetnom iskustvu važenja katastarskih knjiga kao osnove ne samo za posjed, nego i za uživanje i ne samo za uživanje nego i za podnošenje zahtjeva za upis vlasništva da ti ljudi ne bi smjeli biti sankcionirani tako što će se država požuriti požuriti da se upiše kao vlasnik na njihovim posjedima, na njihovom imovinom, na de facto i de iure imovinom. I da na taj način ono što je povijesno gledano nije bilo mijenjano ni u najrazličitijim razdobljima povijesti na teritoriju RH da se nastoji sada mijenjati i da se stanje u katastru ne priznaje nego se uzima element vlasništva i države onoga koji će se upisivati u vlasničke knjige. Imao sam potrebu da povodom ovoga zakona istaknem ove tri stvari. Dakle, prvu kada je po srijedi prijedlog predlagatelju da razmotri mogućnost da i hrvatski državljani dobiju neki vrstu naknadnoga roka i da s druge strane neophodnost da se ima na vidu u vidu činjenice da je i u kontinuitetu bivše Jugoslavenske države a i na temelju toga kontinuiteta na našoj današnjoj državi stvorena jedna vrsta zakonodavnog pravnog limba za ljude koji su izgubili imovinu u razdoblju od '41. do '45. kao i to da država u sređivanju vlasničkih knjiga bi trebala poštivati stanje u katastarskim knjigama i da bi zahtjevi koji idu u pravcu toga da neusklađenost između katastarskih i vlasničkih knjiga ide na štetu onih koji su upisani kao katastarski vlasnici i to u dugom nizu godina, a u korist države, trebali biti zaustavljeni kako ponovno u nekom razdoblju ne bismo imali situaciju da zakonom moramo mijenjati ono što se može stvoriti kao nepravda, vjerojatno u dobroj vjeri a ne u lošoj namjeri.

Zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ovim zakonom ali ja ću reći da se slažem i u ime kluba što on ide u drugo čitanje i smatram da do konačnog prijedloga zakona treba provesti jednu širu javnu raspravu, obzirom da ovim zakonom mora završiti duga mračna noć u Hrvatskoj. Između ostalog stoga što mnogima i dan danas nije jasno da su se nakon '45. ali i u vrijeme '45. dešavali ini komunistički zločini. Jedni od tih zločina su konfiskacija, nacionalizacija, pa i agrarna reforma jer je mnogima u Slavoniji oduzeto više od onih 10 jutara zemlje. Ta osuda komunističkih zločina stoji u programu najveće lijeve stranke u Hrvatskoj pa me stoga danas i čudila rasprava kluba SDP-a koji su protiv donošenja ovoga zakona. Ja mogu shvatiti ono što se dešavalo u Dalmaciji za vrijeme Italije, ali isto tako mnogi moraju shvatiti što se dešavalo u drugim dijelovima Hrvatske gdje je nakon oslobođenja je nakon oslobođenja doista došlo do egzodusa svih onih koji nisu bili na strani antifašizma i ne samo oni koji nisu bili na strani antifašizma aktivno nego i oni koji su bili krivi samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti. Najbolji primjer za to je Logor Krndija kroz koji je prošlo nekoliko desetaka tisuća stanovnika Hrvatske, njemačke nacionalnosti koji su mnogi od njih ostavili i svoj život, ali kojima je cjelokupno vlasništvo bilo oduzeto. U novije vrijeme, obzirom da i poznajem i osobno nekoliko obitelji koje stanuju u u okolici Stuttgarta u Njemačkoj u Baden-Württembergu, mnogi od njih doista žele se samo vratiti i vidjeti svoje rodno selo, ne žele nikakvo vlasništvo i eventualno žele biti sahranjeni. Ali mnogi od njih i njihova djeca i unuci danas pričaju hrvatski jezik. U međuvremenu da bi pokazali tu svoju ljubav prema Hrvatskoj u tom istom selu iz kojeg su istjerani su obnovili katoličku crkvu u kojoj je za vrijeme socijalizma držano umjetno gnojivo i držana poljoprivredna mehanizacija. To je samo jedan od problema tih zločina i oduzimanja cjelokupne imovine. Tu je u svakom slučaju i židovsko vlasništvo, tu je u svakom slučaju i privatno vlasništvo, a sjetite se evo namjerno sam rekao duga mračna noć i sve ono što se dešavalo nakon oslobođenja. Ja sam jedan od onih koji tvrdi Hrvatska država nastala na temelju antifašističke borbe i nadam se da ovaj govor neće opet dovesti do podjele na ustaše i partizane, a ona ustaška tvorevina je bila marionetska država u u rukama Adolfa Hitlera gdje mnogi Hrvati, zajedno sa drugim građanima Hrvatske, druge nacionalnosti koji su mislili drukčije od tog režima su završavali u logorima. Sve ovo govorim da bih evo gotovo 50 godina nakon tih zločina otvorio ponovno nekom oči da vidi da je doista napravljena nepravda nakon Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata i ta nepravda je dosta dugo i trajala jer mnogi od njih, a to znam iz ja ne bih rekao osobnog iskustva ali iz iskustva svoje obitelji, ostala bez ičega. S druge strane, ovaj zakone je jedan od onih zakona koji ponovno diskriminira hrvatske građane. Mnogi u onom prvom momentu niti su znali niti su bili obaviješteni niti su uopće imali pojma da postoji mogućnost povratka onoga što je njima oduzeto pa klub HDSSB-a traži da ovaj zakon odnosi dakle ne samo na strane državljane nego da se odnosi i na hrvatske građane kojima ponovno treba omogućiti traženje onoga što im je oduzeto za vrijeme jugokomunističke vladavine. U svakom slučaju, ova problematika se ne može i ne bi trebala voditi samo u Saboru Republike Hrvatske nego bi se trebala provesti jedna šira rasprava. Treba provjeriti sve međunarodne ugovore, sve ono što je i bivša država potpisala vezano za ratne reparacije. Isto tako provjeriti i sve ugovore koje ova moderna nezavisna država Hrvatska potpisala. Zakonom je predviđen naturalni povrat, povrat u obveznicama i povrat u novcu. Ja ne bih volio da se desi ono što se desilo sa poljoprivrednim zemljištem na način da jedan veliki dio zemljišta kojeg su poslije '45. ili '47. preuzeli preuzeli tada ZPD-ovi ili zemaljska poljoprivredna dobra, koji su poslije prerasli u poljoprivredno-industrijske kombinate ili industrijsko-poljoprivredne kombinate, gdje su mnogi građani ja govorim posebno ovdje o Slavoniji, ostali bez svog svog zemljišta, bez svojih osnovnih uvjeta za život i gdje su silom natjerani na onaj drugi egzodus koji je bio za vrijeme kraja '60.-tih i početkom '70.-tih na onaj tzv. prijevremeni rad u zapadne zemlje, prvenstveno u Njemačku gdje su ostali i do dan danas i gdje se kao starci vraćaju kući u domovinu i gdje su mnogi od njih htjeli uložiti u hrvatsko gospodarstvo i gdje su za vrijeme one naše famozne pretvorbe i privatizacije po modelu zna se bili prevareni. dakle traži da ovaj zakon se stavi u javnu raspravu, da predlagač shvati da ovaj zakon ne smije služiti u bilo koje predizborne svrhe i da ovaj zakon treba detaljno razmotriti i s obzirom da nema puno vremena za donošenje ovog zakona i da ga ne treba donositi odmah, uvjetno rečeno u hitnom postupku u drugom čitanju za mjesec ili dva nego da ovaj zakon treba donijeti i i usvojiti sljedeći saziv Hrvatskoga sabora jer ovaj zakon je jedan od zakona koji prije svega i zadužuje Republiku Hrvatsku, ali i zakon koji definitivno mora riješiti jedan od najvećih komunističkih zločina, a to je oduzimanje imovine. Smatram da imamo dovoljno vremena i da ne trebamo ići kao što bi to rekao Stjepan Radić kao guske u maglu ili grlom u jagode nego da ovaj zakon treba donijeti tek u idućem sazivu Sabora, ali zakon koji će definitivno biti pošten za sve one koji su imali imovinu u Republici Hrvatskoj, bili oni sada strani državljani ili bili hrvatski državljani i da hrvatskim državljanima treba pod istim uvjetima dati isto pravo i istu šansu da dođu do svog vlasništva jer oni su ga i zaradili. (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa ja moram ispraviti kolegu kad govori posebno o pripadnicima njemačke nacionalne manjine i egzodus kojeg su oni doživjeli. Treba reći da je …/Ne razumije se./… ugovorima riješeno pitanje reparacije odnosno nadoknade štete njemačkim državljanima ili Nijemcima, etničkim Nijemcima koji su nakon '45. doselili u Saveznu Republiku Njemačku. I da je to pitanje na taj način kvalitetno riješeno govori činjenica da je 3 milijuna studentskih Nijemaca izgubilo svako pravo u Češkoj, danas Republici Češkoj, bivšoj Čehoslovačkoj i da Savezna Republika Njemačka nije postavljala to kao uvjet za prijem Češke. Ja govorim samo o činjenici kad ste se pozvali na problem tek naknadno ste rekli da treba proučiti međunarodne sporazume i ugovore. I tu ispravljam oni su riješeni. oni su riješeni. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U raspravi je do sad na ovu temu bilo je veoma upečatljivih emotivnih istupa i govora, i govora, a ja bih se za početak zapitao, a dokle će to Hrvatska morati vraćati i kako to da hrvatskim građanima i Hrvatskoj do sada nitko ništa ne mora vratiti, nadoknaditi ili obeštetiti ili zašto se ova tema sada opet otvara? Postoji li inventura u Ministarstvu pravosuđa ili u Vladi nakon eventualnog i usvajanja ovih izmjena zakona kome još što dugujemo. tri, četiri sljedeće godine za koga ćemo još morati mijenjati zakon da bi ostvario pravo na povrat nečega ili obeštećenje za nešto. A najčešće riječi koje su bile korištene su ispravljanje povijesne nepravde. Pa ako govorimo o ispravljanju povijesnih nepravda zašto se ovaj Zakon ne odnosi i na imovinu oduzetu između 1941. i '45. Zar tada nije bilo činjenja povijesnih nepravdi koja se sastojala u oduzimanju imovine? Uostalom zar nije već jučer jasno Hrvatskoj poručeno da se od nje poručuje da vrati ili nadoknadi ili obešteti vlasnike imovine oduzete za vrijeme NDH. Prije ili kasnije, htjeli vi to sada priznati ili ne, taj zahtjev s naslovnica ili stranica novina biti će ovdje u Hrvatskom saboru u obliku prijedloga zakona. Jer oni koji to od Hrvatske zahtijevaju su prejaki igrači da bi se ova ili bilo koja vlast usudila tome suprotstaviti. No, čini mi se da oni mnogi koji su govorili nisu pročitali ili barem vidjeli međudržavne ugovore sklopljene između bivše Jugoslavije i recimo Mađarske, Austrije ili Njemačke. Čini mi se da su oni uslijedili nakon 1948. Neki iz '53., pete i šeste. A o tim ugovorima sklopljeni između tih država pitanje obeštećenja privatne imovine oduzete na bilo koji način je regulirano i jasno propisano da niti te države, niti državljani tih država nemaju pravo potraživati nikakvu imovinu, obeštećenje ili na drugi način postavljati zahtjev, a da privatno vlasništvo i štetu koju su pretrpili moraju im nadoknaditi te države. S obzirom da u obrazloženju zakona su data samo dva podatka koji mogu koliko toliko služiti nečemu, a to je da imamo evidentirano 4211 zahtjeva po procjeni 752 milijuna kuna vrijednosti, a posljednji popis tih 4211 zahtjeva Hrvatskim saborom kruži još od 2007. pa pretpostavljam da se to o tome radi. Sada pitam, je li netko provjerio da li među podnositeljima tih zahtjeva ima i onih koji su mogli, a propustili su pitanje obeštećenja riješit s državama koje koje su potpisale taj Sporazum nakon Drugog svjetskog rata u njihovo ime. Što se dogodilo građanima, državljanima Republike Hrvatske koji su propustili rok podnošenja zahtjeva za povrat otete imovine koji je bio svega šest mjeseci. Jesmo li jednom promjenom zakona produljili taj rok? Nismo. Da li se sada predlaže novi rok? Ne. Što je sa onima koji su znali za zakon, a propustili su podnijeti zahtjev? Izgubili su pravo. E sad pitam da li ovaj Zakon i predviđa takvu klauzulu, a ja je nisam našao da među tih 4211 podnositelja ima onih koji su se temeljem međudržavnih ugovora mogli namiriti s državama potpisnicima tih ugovora, a to su propustili učiniti iz bilo kojih razloga. Ili nisu znali ili nisu htjeli ili nisu smjeli. Da li ćemo, dakle i njima priznati? I drugo da se je ipak malo potrudilo obrazloženju ili ocjeni stanja zakona opisati na koje se to međudržavne sporazume misli u članku 3. odnosno u članku 12a. novi članak 12a. Zakona. Da li se misli na međudržavne sporazume koji već postoje, koje je Hrvatska u postupku sukcesije preuzela preuzela od bivše države kao pravne akte kojim se to područje regulira. Ako su to ti međudržavni sporazumi onda vas moram podsjetiti da su državljani Republike Hrvatske s područja Međimurja izgubili pravo na povrat imovine koju su imali na teritoriju današnje Mađarske, koju su izgubili na slične načine kao i Mađari u Hrvatskoj Hrvatskoj tadašnjoj Jugoslaviji. Ali to pitanje je riješeno tim sporazumom ako se misli na njih. Dakle, niti državljani tadašnje Jugoslavije, niti državljani tadašnje Mađarske nisu prema drugoj državi mogli postavljati zahtjeve za povrat, naknadu ili obeštećenje zbog razumijevanja ali i možda smirivanja strasti. To ste mogli ili je ministar barem u uvodnom obrazloženju mogao naznačiti na koje se to međudržavne sporazume misli u novom članku 12a. I drugo, bilo bi dobro da se ti sporazumi, ako nisu, a to stigao nisam provjeriti, objave u Narodnim novinama kako ne bi trebali koristiti one objave iz beogradskih izdanja službenih glasila pa bi vjerojatno i tada mnogima u ovoj dvorani ili u hrvatskoj javnosti bilo jasnije o čemu se radi. I završavam sa sljedećim pitanjem, da li vraćanje u povijest i ispravljanje povijesnih nepravdi završava 1945. ili 1941. ili 1918.? Tko i kada će zaključiti i donijeti odluku do koje godine unazad se vraćamo u ispravljanju povijesnih nepravdi? Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek, izvolite. nemir, različite pristupe ili iz povijesnih i iz drugih okolnosti koje mi zastupnici, ali i cjelokupna zainteresirana javnost ima iza sebe. Kad se donosio ovaj zakon nisam bio saborski zastupnik, ali postavljao sam si pitanje zašto samo naziv zakona koji govori o vraćanju naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine kada je prva, uvjetno rečeno nacionalizacija poslije 1. svjetskog rata, izvršena 1941. Da li zbog toga što je ta nacionalizacija vršena na način da su vlasnici fizički eliminirani sa ovog svijeta ili jednostavno što se nije željelo priznati neke povijesne činjenice iz ovih ili onih razloga. Kad to govorim evo imam na umu mjesto gdje danas sjedi ministar pravosuđa RH. To je zgrada koja je 1941. oduzeta pripadnicima židovske nacionalnosti koji su završili u logoru, koju je onda naslijedila jugoslavenska vlast i Jugoslavenska država, a onda '91., govorim sad o formalnim javnim i međudržavnim sporazumima, i Hrvatska država. Postoje vjerojatno nasljednici ili možda ne postoje, ali te činjenice nisu poznate jer navodno negdje '91. ili '92. iz ovog Sabora su odneseni neki dokumenti koji su govorili o oduzetoj oduzetoj imovini pripadnicima židovskog naroda u RH i uništeni. Ona Jugoslavenska država je radila rješenje o oduzimanju u 6 primjeraka. Dostavili su i niste imali pravo žalbe, niste imali pravo odgode, niste imali pravnog lijeka, ali ste imali papir. Oni '41. ima samo jedan dokumenat i taj dokumenat zapravo više ne postoji. I činjenica je da je najviše nepravdi kad se radi o povratu imovine učinjeno, a to je teško kvantificirati i bol i žal i muku ljudi koji su stvarali časno i pošteno, ne govorim o mešetarima i onima koji su na druge načine domogli te imovine, ali je činjenica da je to, da su ti pripadnici izgubili svako pravo uz to što su izgubili najmilije. I kad se govori o ovom zakonu stoga je on emocionalan, emotivan, ali u finalu sve se svodi na vrijednosti, na materijalnu naknadu, na ovaj ili onaj način, ali koju namećemo budućim generacijama koju će plaćati porezni obveznici. I tu mora biti, i slažem se sa kolegom Lesarom, podvučena crta jednom, neću reći zauvijek jer ništa nije zauvijek, ali da jedanput i ovaj Sabor i ovi zakoni koje mi donosimo neki ne mogu biti konačno rješenje, ali ovaj zakon bi trebao završiti tu priču. I ja se isto tako pridružujem, zapisao sam da ne bi kolega Lesar mislio da kopiram njegov prijedlog, ja sam zapisao isto tako u prijedlogu ovog zakona u 12a prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu za oduzetu imovinu u slučaju kada je pitanje naknade već riješeno međudržavnim sporazumima. Koga, čega ili što? Tak su me učili jel' u osnovnoj školi. Nisam baš bio vrhunski u gramatici, ali mislim da bi trebalo pisati se ne razumije./… sporazumima, austrijskim državnim ugovorom, mađarskim, bosanskim sporazumima govorio sam kad sam, nije bilo druge varijante pa se ispričavam ispravak netočnog navoda, malo je bila zloupotreba, uz blagonakloni smiješak predsjedavajućeg, Poslovnika, ali nije bilo mogućnosti za repliku pa sam upotrijebio ispravak kad se govorilo o pripadnicima njemačkog naroda na području RH. Jer ako Jer ako idemo u doslovnu primjenu svakog od ovih zakona gospodo iz Slavonije puno vas je hercegovačkog, krajiškog, dalmatinskog porijekla, druga generacija, kud ćete se vratiti? Mislim, sve ima svoje opravdanje, sve to je moguće samo napravit ćemo druge povijesne nepravde. I stoga mislim da ovo što je sve rečeno oko drugog čitanja i do drugog čitanja preciznije utvrditi na što se odnosi, jer ako upišemo još danas u nekim zakonima primjenjuju se jugoslavenski propisi koji su postali hrvatski propisi onda i ugovori koje je bivša država potpisala, a koje smo sukcesijom naslijedili treba ih navesti da bude jasno. I definitivno zakon može biti bolji, ne velim da je loš nego da može biti bolji, precizniji i zaista da se približimo toliko željenoj situaciji da velimo evo konačno smo zatvorili tu stranicu. Ta stranica s obzirom na povijesne okolnosti u Hrvatskoj je zaista velika, brojna i kao što je kolega Lesar rekao pitanje do kud bi se mogli vraćati, mislim da je Boro Grubišić rekao do Turaka ili Vinković, ali mislim da bi još i dalje od Turaka išli u ispravljanju nepravdi i nećemo ih ispraviti. Ali onda da u ispravcima tih nepravdi ne budemo novi nepravednici koji ćemo nanijeti štetu budućim generacijama naših građana Hrvata i Hrvatica s ovih prostora, da im ne stvorimo neku novu obavezu. Iščitavati se može politički da nema europskih pritisaka, ima nekih prekomorskih pritisaka koje ja isto prihvaćam jer sam govorio pretežito o pripadnicima Židovskog naroda koji su u suštini najlošije prošli u ovom povratu imovine. I na kraju najveća nepravda da zaista pružimo rok našim sugrađanima koji nisu iskoristili zakonom propisan rok kada je donošen osnovni zakon 97. da mogu podnijeti da li će im biti udovoljeno, da li udovoljavaju kriterijima, mjerilima i svim ovim elementima koje zakonom trebaju ostvariti o tom po tom, ali bitnu stvar da neki građani Hrvatske koji su propustili taj rok ne osjete građanima drugog reda u odnosu u ovom trenutku većinom strane građane, nepripadnike građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Ivan BAgarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, samo jedna mala ispravka. A to je kada ste kazali, za bilo koga, dakle generalno govorim da su najlošije prošli. Ja mislim da je najlošije prošao svatko onaj kome je nešto oduzeto a nije mu vraćeno. Tako postoji udruga ličana župe Boričevac koja je smještena u Bjelovar. Dakle, samo iz župe Boričevac 41. je prognano 2600 ljudi a 45. godine im je zapravo tako da kažem ozakonjena otimačina. Prebačeni su u različite dijelove Hrvatske kao narodni neprijatelji nikada im nije tamo gdje su dovedeni dato bilo kakva zamjena za ono što im je oteto, a nikada nakon toga im nisu njihova prava ostvarena. Tako da recimo oni sada traže ispravak zemljišnih knjiga kako bi zapravo ušli konačno u svoje vlasništvo. Prema tome, evo moja potpora ovom Prijedlogu zakona ali dakle svatko onaj

pa ćemo još uvijek ostati tamo a ponosni smo na sve one koji su došli iz Bosne, iz Dalmacije, iz Hercegovine pa i Zagorja, Zagorja, pa i Zagorja, iz Like, iz Banije, to malo manje iz Banije i Korduna ali više iz Like. Međutim, morate ovdje shvatiti ja se slažem da treba ponkada podvući crtu i kazati kada je to kada se ispravlja nepravda. I nisam jedan od onih koji mjeri nepravdu. Nakon 2. Svjetskog rata ali i za vrijeme 2. Svjetskog rata ako ste slušali moju raspravu ja sam rekao da su učinjene ogromne nepravde i da su mnogi ostali bez svoje kuće, bez svojih krojačkih radnji, postolarskih radnji, Đakovo je bio grad obrtnika samo zato što su bili ili Njemačke nacionalnosti, i ono što je najapsurdnije ljudi koji su preživjeli konc logore vratili se u Đakovo također im je bilo oduzeto jer su proglašeni socijalističkim kulacima itd. Zbog toga treba završiti ta duga mračna noć u Hrvatskoj, zbog toga se HDSSB zalaže za jednu širu raspravu. Raspravu u kojoj neće biti ovakvih elemenata u kojem će biti sumnje itd. A ponekad je teško priznati i istjerati partiju iz sebe da su doista rađeni zločini. Uostalom ako ste pročitali program SDP-a stoji još dok sam ja bio kolegi Vujiću sam ukazivao, bila je samo jedna gramatička pogreška da ne treba osuditi komunističke žrtve nego komunističke zločine, a ovo su jedni od najvećih komunističkih zločina. Ja se slažem i s kolegom Bagarićem a i s vama da svakom kome je bilo što oduzeto ako je na pošten i zakonit način znači ne samo onima kojima je to djedovina ili pradjedovina bila, ali činjenica kada sam spomenuo Slavonije, rekao sam zbog toga jer je Slavonija doživjela po onim mojim saznanjima ja se ne bavim duljom prošlošću tri kolonizacije.

vraćanje na sve moguće nepravde koje su učinjene kod oduzimanja nacionalizacije na bilo koji način definitivno nas vodi u nepotrebne ideološke razlike a ne u razgovor o žrtvama. Hvala.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo dobro je rekao gospodin Hanžek i došapnuo sam mu da ima dugovjekih turaka još bi oni potraživali po ovome zakonu, njihov prvi nasljedni red jer je ovaj Zakon proširio i na prvi nasljedni red mogućnost potraživanja onoga što je oduzeto ne znam kada još od Luke Ibrešimovića i Hrvatskog ustanka u Slavoniji. Naime, dobro je rekao kolega BAgarić govoreći o Boričevcu na Lici ali imamo mi i Zrin na Banovini, imamo mi Španovicu kako su ga predvidjeli novo selo između Pakraca i slavonske Požege, imamo Udbinu i niz ljudi koji su sa Krbavskog polja otjerani istjerani bez ikakve naknade itd., ali nisam o tome mislio govoriti jer se opet vraćamo na ono na ono ustaše, partizani a Hrvatska bi trebala ići naprijed i u moderno doba sa mladim generacijama i sa mladim školovanim, pametnim ljudima koje ćemo ovim zakonskim prijedlogom ukoliko bi prošao u ovome obliku opteretiti dodatno sa novim ajde da kažem novčanim dugom Republike Hrvatske i dugom koji će se protezati do 2034. godine, taj iznosi prema sadašnjem izračunu na osnovu 4211 zahtjeva za povrat imovine stranih osoba, državljana taj dug za prvu ruku prema nekakvom izračunu iznosi 100 milijuna eura, dakle 750 milijuna kuna, a bit će vjerojatno i već s obzirom da će se otvoriti mogućnosti novog potraživanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Zašto kažem da je ta mogućnost i veća? Pa zato što je osim samih vlasnika kojima je oduzeta imovina sada je uključen, to je novina, i prvi nasljedni red. Dakle, djeca onih kojima je oduzeta ta imovina. Nadalje, koja je to nepravda ukoliko se osobama koje imaju dvojno državljanstvo dakle hrvatsko i recimo austrijsko recimo austrijsko ili neko drugo ne dopušta podnošenje zahtjeva, zato što imaju hrvatsko državljanstvo. Pa čak se i izrijekom u članku 12.a kaže da se ne smatraju stranim fizičkim osobama one osobe koje uz strano državljanstvo imaju i hrvatsko državljanstvo i po tome zbog hrvatskog državljanstva gube pravo na podnošenje zahtjeva. Dakle, uza sve to što se u ovome zakonskom prijedlogu ne spominje uopće hrvatske državljane koji su imali šansu svega 6 mjeseci uz da kažem i slabu obaviještenost imali šansu podnijeti zahtjev za naknadu oduzete imovine i to '98. godine. Ako nisu podnijeli, puj pik ne važi i gotovo. Zbog čega? Dakle uz taj moment čak se ne dopušta ni podnošenje zahtjeva stranim državljanima koji uz strano državljanstvo imaju i hrvatsko državljanstvo. Dakle, toliko rigorozno prema onima koji su i hrvatski državljani. Nadalje, zbog čega se Ministarstvo pravosuđa je sasvim sigurno upoznato, ja ne vjerujem da ste vi neinformirani da već postoje međudržavni ugovori kako je rečeno sa Austrijom, Mađarskom, Njemačkom, Osimski sporazumi sa Italijom gdje se u tim sporazumima tim ljudima nadoknadilo putem sada tih matičnih država obeštećeni su za gubitak imovine u bivšoj SFRJ. I sada kako reče Ingrid Antičević Marinović po dva osnova dakle idemo na ponovno na naknadu ili obeštećenje za imovinu oduzetu u jugoslavenske komunističke vladavine i da se na novu naknadu. Jeli to normalno? Jeli se to može dva puta nadoknaditi? Isto tako prilikom ugovora o reparaciji također je Njemačka država izvršila reparaciju ratnih šteta Jugoslaviji pa prema tome vjerojatno ja ne znam za raspodjelu ... republika bivše Jugoslavije, ali sasvim sigurno tu je ušla i Hrvatska. Prema tome, stvari koje su da kažem a legle da tako kažem sada se iskopavaju. Čiji je to interes? Ili je pak u pregovorima sa nekim zemljama EU ili nekim drugima došlo do određenih zahtjeva prema Hrvatskoj koji su toliki ili je presing toliki da se ne poštuju ni međudržavni ugovori, a obećaje se obeštećenje za to. Ja to ne znam. To najvjerojatnije znaju oni koji su pregovarali. Jeli iza toga stoji nešto drugo? Dakle, stoji li iza toga da je s nekim dogovoreno da postoji pritisak, pa čak toliki pritisak da se ni međudržavni ugovori ova naša Vlada i država ne poštuje sa onim sa onim državama s kojima postoje ugovori od ranije, koje je sklopila SFRJ nego nova Hrvatska država valjda negirajući ono što je bilo koja kakva postignuća tamo možda ima neka drugačija mjerila, ima neka drugačija obećanja onima koji potražuju naknadu svoje imovine oduzete za vrijeme komunističke vladavine. Ova država da kažem. Dakle, ako je ispravljanje povijesne nepravde kao cilj ovog zakonskog prijedloga, onda u svakom slučaju trebamo definirati na što se to odnosi, na koga se to odnosi, jelu su međudržavni ugovori iznad zakonskih prijedloga? Kažu da jesu. I da li ti međudržavni ugovori koji su sklopljeni su i danas važeći za RH i za države s kojima je sklopljen taj ugovor koji je bio sklopljen između onda bivše države SFRJ ex Jugoslavije i tih država? Zato kažem da je ovaj zakon svakom slučaju selektivan, dakle ne odnosi se na hrvatske državljane nego samo na strane pa čak i na one koji imaju dvojno državljanstvo, dakle ne samo da je selektivan nego je i diskriminirajući o tome. On je diskriminirajući jer ne daje šansu domaćim ljudima, hrvatskim državljanima da i oni potražuju. Dakle ovo je sada po treći puta se potražuje dakle daje se mogućnost stranim državljanima, a hrvatskim državljanima data je ta mogućnost 6 mjeseci '98. godine. S obzirom da i pored uloženih zahtjeva za povrat imovine naših državljana dakle u onom roku koji je zadan bio '98. godine, još uvijek imamo veliki broj neriješenih slučajeva. Imamo veliki, veliki broj neriješenih slučajeva. Ja znam osobno i neke iz Brodsko-posavske županije, neću navoditi imena i zbog čega taj ured tako sporo to rješava? I to su subjektivne i objektivne okolnosti, ali ne riješiti domaće zahtjeve, zahtjeve onih koji ovdje žive, hrvatskih državljana, a da kažem uvoditi nove selektivne zakonske propis kojima se strancima daje ta mogućnost, to je zaista diskriminirajuće. Zbog toga ovaj zakonski prijedlog jednostavno mora doživjeti značajne izmjene i promjene pa onda možemo ponovno o njemu razgovarati i dati svoje mišljenje u smislu ili crvenog ili zelenog svjetla. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Grubišić, ustvari replika obzirom da nisam dobio ispravak odnosno povredu Poslovnika, više će se odnositi na uvaženog kolegu Hanžeka, ali u pravu ste kad ste rekli da ovaj zakon treba proći ne samo drugo čitanje nego jednu široku javnu raspravu jer iz ove rasprave u Saboru je vidljivo koliko ovaj zakon između ostalog otvara problema. Ali vezano za samu Slavoniju, tu evo za vrijeme da tako kažem i zbog toga treba dati šansu i hrvatskim građanima, gdje je za vrijeme tamo negdje s kraja '50.-tih godina npr. ona okolica i okoliš čitavog Peručkog jezera bio iseljen i preseljen praktično u Slavoniju gdje je jedna vrlika, današnja vrlika preseljena u Đakovo. Ja sam odrastao u takvoj ulici koja se nekad zvala Regal Weissa, a sad se zove Franje Franje Račkog gdje je npr. jedna oduzeta ciglana jednom doktoru koji je bio na strani antifašističke borbe, a dovoljno je bilo da dvojica upru prstom u njega i da kažu da je surađivao sa Nijemcima i bio je streljan i oduzeto mu je čitavo vlasništvo. Ono što sam želio posebno replicirati, Slavonija je, dakle ovo su jedne humane da tako kažem kolonizacije gdje mogu reći da ljudi koji su došli u Slavoniju dakle gdje smo ih dočekali mi koji smo bili prije ameba i papučica da su oplemenili život u Slavoniji i svojim običajima, ali isto tako i svojom radišnosti. S druge strane, Slavonija je doživjela onu jednu nehumanu kolonizaciju, ona se desila

gdje su radnici kompletno u Hrvatskoj prevareni, gdje su plaćali ono što su zaradili i napravili i trebalo bi i njih kroz jedan sličan zakon obeštetiti, a tu posebno mislim na sada radnike Đakovštine. Ovo je bilo onako jedno blago kršenje Poslovnika, ali nećemo se sad s tim baviti. Imamo odgovor na repliku koja ustvari nije bila replika Bori Grubišiću, ali po Poslovniku imate kolega pravo. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Stvarno evo u pravu ste evo da kažem. Naime kolega Vinković, u okolici Đakova govorio sam '45. i '46. godine je iseljeno u Zrinu su doselili i stanovnici Zrina dakle ne samo u okolici Đakova, nego u okolici Jasenovca itd. Ali nešto sam zaboravio u svom onom prvom govoru reći, kada su nakon 1919. godine i rafalskog ugovora Hrvati iz Istre masovno deportirani u sve sve krajeve i Hrvatske i šire po svijetu nikada nitko nije priupitao hoće li Italija nadoknaditi tim ljudima imovinu koju su onda izgubili talijanskim terorom. O tome nikada nitko ne zbori ovdje pa čak ni ovi naši Istrani koji su ovdje, ili kako oni vole reći Istrijani. O tome ne pričaju nego šute. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ovom replikom iscrpljena je pojedinačna rasprava zastupnika. Državna tajnica je zatražila riječ, potpredsjednice. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Ja bih se očitovala samo na jedan dio rasprave gdje je bilo govora da su možda ove izmjene i dopune zakona predložene pod nekim pritiskom. Ne, ove izmjene i dopune zakona je predlagač morao uputiti u proceduru iz razloga jer je Ustavni sud ukinuo pojedine odredbe zakona. Drugo, u zakonu je jasno i glasno rečeno, a to je već i spomenuto tu da se mogućnost i zahtjevi za povrat stranaca neće odnositi na onu imovinu koja je riješena međudržavnim sporazumima. Ono što će se sigurno predlagač uzeti u obzir, a to su većina klubova i zastupnici spomenuli, to je pitanje, jer se sad otvara i pitanje produženja roka za hrvatske građane koji sigurno nisu bili u mogućnosti zbog objektivnih ili subjektivnih okolnosti podnijeti zahtjev za povrat u roku koji su imali od šest mjeseci. Pojavilo se pitanje, a to se spominje i u uvodu ovog obrazloženja zakona, 4000 zahtjeva za povrat koji smo mi evidentirali, međutim o tim zahtjevima se nije raspravljalo jer nije bilo mogućnosti, zakonske mogućnosti da se o njima raspravlja i odlučuje. Možda i među tim zahtjevima sigurno kad se podnese zahtjev će se uručivat i raspravljat da li su oni u okviru međudržavnih sporazuma pa ne potpadaju pod povrat. Ono završno, ovaj osnovni zakon, a to ste vi svi spominjali u svojim raspravama, ovaj osnovni zakon o povratu je donesen da se ispravi neka nepravda. Da li se ti zakonom mogu i ovim izmjenama se nastoje ispraviti neke nepravde, dal se mogu ispravit sve nepravde, povijest kroz povijest, regionalne mislim da teško bilo kojim zakonom se mogu baš sve ispravit, ali da se nastoji i da će predlagač nastojat ispravit i uvažit ove primjedbe dobre iz rasprave, hoće. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu po ovom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.